Besedo ima Janez Moškrič. Pripravi se Soniboj Knežak. JANEZ MOŠKRIČ (PS SDS): Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim! Dolgo ur se že pogovarjamo. Vmes smo že ugotovili, ko smo poslušali nekatere, da smo dejansko zašli iz teme, tema pa za moje pojme je vsiljena debata o ministrstvu, ministrici za izobraževanje, znanost in šport v Republiki Sloveniji. Že drugič je v tem mandatu, kratkem, postavljena pred ta zbor, da se zagovarja za svoje delo, seveda opozicija ugotovila, katere teme so v času te vlade in v času tega virusa tiste, na katerih lahko nabira svoje politične točke. Prav zanimivo je, kako poslanci, ki nimajo lastnih otrok, ki se zavestno odločijo, da jih ne bojo imeli, zagovarjajo zagovarjajo pravice otrok. To je sicer hvalevredno, vendar dovolite, da sam povem, ki pa imam otroke v izobraževalnem procesu, celo v zelo različnih starostnih obdobjih. In sem zjutraj, ko sem slišal drugega razpravljavca oziroma odgovornega za interpelacijo, je hromel, hromel je, za razliko od prvega, ki je bil kos svojemu stanovskemu nazivu doktor – Poglejte izjave staršev, poglejte izjave ravnateljev. Pozabil je še povedati – Poglejte izjavo tovariša Štruklja. Za kaj gre? Gre za to, da je ena od najbolj aktualnih tem zadnje dni, ko smo pred dnevi, konkretneje v sredo, 17., začeli s samotestiranjem otrok v osnovnih šolah. Na tem ste si zgradili in si gradite svoje politično izhodišče za naslednje volitve. Žalostno. Zakaj? Zato, ker smo slišali izjavo,

da nekaj glasnih posameznikov, ki zanika obstoj virusa, ki ne dovoli, da država izvaja svoje prvenstvene naloge, skrb za vse državljane v tej republiki, da ne more tega izvajati; to pa je tisto, na kar je treba opozoriti. Sam sem član tudi sveta staršev. Naš predsednik v naši osnovni šoli se je na podlagi vsega tega, kar je vsak dan v medijih, čutil dolžnega, odgovornega, da na predvečer testiranja, dva dni prej pošilja še vsem staršem anketo – Kaj pa vi mislite, kako bi pa zdaj to? Ko je odlok že 15 dni veljaven. odgovori so bili nekako različni, in sicer strogo po tisti tabeli za našo osnovno šolo je samo 30 % staršev na prvo žogo bilo za to, da se v šoli testira. bi jih še doma, ne vem, 30 % pa celo proti. Ker smo vnesli z javnimi sporočili in s sporočili naše opozicije nemir med ljudi. Odlok, ki je bil in ko je bilo vsakemu ravnatelju jasno že več kot pol leta, da se bo to zgodilo, da če bomo imeli otroke v šoli, se bo samotestiranje v šoli po zgledu drugih evropskih držav zgodilo. držav zgodilo. Zato je nedopustno, da govorite, da ravnatelji niso vedeli. Tri dni po tistem, ko se je začelo govoriti, bi moral vsak ravnatelj za svojo šolo narediti načrt. To je bila odgovornost ravnatelja. In vi želite to odgovornost prenesti na ministrico. Kaj je bila naloga ministrice? V prvem obdobju najtežja odločitev – preiti na šolanje na daljavo. Koliko projektov, koliko tudi e-tehnologije je bilo že narejene v Republiki Slovenij pred tem datumom prvega zaprtja šol v Republiki Sloveniji, zaprtja v smislu fizične stavbe, ne pa v smislu izobraževalnega procesa. Če bi si kakšen minister želel v kakšnem mirnem obdobju poskusno to uvesti, kaj bi bilo to pogroma. Zdaj pa nismo imeli druge izbire. In kaj se je ugotovilo? Da so določene zadeve že v prvem valu zelo dobro potekale. Seveda je bilo pa spet odvisno, ali je bil ogovoren učitelj in odgovoren ravnatelj. Sam sem spremljal dve šoli in sem ugotovil, da je velika razlika med posameznimi učitelji in med posameznimi ravnatelji. In to je tisto, kar je bila pomembna odločitev te ministrice.

Največji proračunski uporabnik v Republiki Sloveniji je izobraževanje, znanost in šport. In na to smo lahko ponosni in na to bo ta ministrica ponosna, da največji delež ni za vojsko, ko vedno dobimo pod pas, kako za vojsko. Ne, največji delež gre za šport, šport, izobraževanje in znanost. In to je dejstvo in to so številke in preko teh ne morete. Prosim, sedaj smo v resnično problematičnem obdobju, ko vidite, da ni kadra, da ni kadra, ki bi bil pripravljen pozdraviti vse ljudi, ki so okuženi s covidom-19, še zmeraj meljete in meljete. in meljete. Slovenski rek pravi: Če ne moreš pomagati, bodi vsaj tiho. In to vam polagam na srce še teh nekaj tednov, ko bo ta vlada. Tako. Ne, ne bo predčasnih volitev, ta vlada bo še nekaj tednov, tedne lahko damo tudi v mesece, ampak bistvo je, če ne morete pomagati, če ne želite pomagati, bodite vsaj tiho. Hvala lepa. PREDSEDNIK Hvala lepa, predsednik. Gospod Moškrič, tiho nikakor ne bomo. Do tega nas ne boste pripravili. Bi pa rad izpostavil eno drugo zadevo. Vi ves čas kažete s prstom na opozicijo, mi pa zgolj opozarjamo na to, da bi morala ministrica sodelovati s svojo stroko. Morala bi sodelovati s šolniki, morala bi biti na nek način odvetnica šolskega polja; pa ni, obratno je. Niso problem ukrepi, problem je ta stihija, problem je v tem, da še en večer prej šolsko polje, šolniki niso vedeli, kakšna so navodila s strani ministrstva glede testiranja. Problem je v tem, da ukrepov ne pripravlja stroka, ampak predsednik Vlade naroči ministrici, kaj bo morala naslednji dan naročiti. To je ključni problem, namesto da bi bil sistem obraten, da bi stroka pripravila neke predloge ukrepov in bi jih potem politika posvojila. Bog ne daj, da bi bili to odloki ali da bi šlo to preko Državnega zbora, kar bi bilo edino ustavno pravilno, in bi sprejemal Državni zbor te ukrepe in bi bili bolj trajni in bolj stabilni. Ta vlada pa iz dneva v dan spreminja ukrepe, tako da res na koncu nobeden več ne ve, kdo pije, kdo plača in kaj velja danes in kaj je veljalo včeraj. In to je ključni problem. Gospod Moškrič, še enkrat, nismo proti ukrepom, ampak vlada s svojim delovanjem sama dosega to, da nihče več ne verjame vladi in posledično tudi ukrepom, ki jih sprejemate z danes na jutri. Ko boste to dojeli, da je ključni problem zaupanje, mislim, da bi tudi epidemijo bistveno bistveno bolje obvladovali. Samo bo treba umakniti razne Kacine, velike vodje in tako naprej in prepustiti

Še enkrat, ponovno poudarjam, več mesecev prej je bilo vsakemu ravnatelju, vsakemu staršu jasno, da če bodo šole, bo prej ali slej prišlo na samotestiranje. To je dejstvo in zato je absolutno laž. Odlok je bil sprejet več kot 14 dni prej pred testiranjem, potem so izsilili tisti ravnatelji, ki držijo z opozicijo ali pa ki se ne zavedajo znanosti, še 2, 3 dni za dodatna pojasnila, osnovne so pa popolnoma jasne. Kdor v tej Republiki Sloveniji živi odgovorno, je samotestiranje že kdaj izvajal, vsaj poskusno, da se je ugotovilo, kakšno je stanje v njihovi družini. Zavajate s stalno besedo – slabo komuniciranje. Milijonkrat poudarjate slabo komuniciranje in zaradi tega milijonkrat je splošno mnenje, da je slabo komuniciranje.

katastrofalno komuniciranje; in to ne samo na področju šolskega polja, o tem govorimo danes, ampak na področju celotne vlade. In zato so rezultati epidemije taki, kot so. Zmagovalci smo po številu smrtnih žrtev v Evropi in skoraj da ne v svetu. Zmagovalci smo po številu bolnikov v bolnicah zaradi covida-19 in zmagovalci smo po eni izmed najnižjih stopenj cepljenja. In to je samo zato, ker vlada komunicira na tak način kot vi sedaj. Tudi vi ste, gospod Moškrič, nehote spet užalili šolsko stroko, spet ste užalili ravnatelje, da ravnatelji, ki ne verjamejo v znanost in ne vem kaj. Kdo ste vi, da boste tako ocenjevali, v kaj ravnatelj verjame in v kaj ne? Žaljivi ste do konca. Ministrica, ki je spet ni v dvorani, točno isto dela. Žaljiva, podcenjujoča je do poslancev in enako funkcionira s sindikati, ki so levi za vas ali ne vem kakšni, s šolniki, z ravnatelji in tako naprej. In zato prihaja do upora. Razumljivo. Hvala lepa. Predlagam, da gremo naprej. Besedo ima Soniboj Knežak. Pripravi se Alenka Jeraj.

se morebiti dotaknil nekega področja, ki je po mojem eden glavnih vzrokov, da imamo vse te nakopičene težave, ki jih imamo danes v tej državi. In to je pomanjkanje komunikacije oziroma neustrezna komunikacija. Do prihoda te aktualne vlade je v tej državi, kakorkoli, le potekal nek družbeni diskurz o vseh pomembnih temah v državi. Nekako so bili vključeni tudi nevladniki, da ne govorim, da je deloval več ali manj uspešni Ekonomsko-socialni svet, ki je za mene eden izmed civilizacijskih dosežkov neke zrele, demokratične družbe, ki se je odločila, da bo vse probleme pa pomembna družbena vprašanja s področja sociale in ekonomskih politik reševala z dogovorom. Z nastopom vlade Janeza Janše in potem ko je prvo garnituro tistih prvokategornikov potegnil k sebi v kabinet, se je prvič, prvič, v zgodovini te države naredilo, da imamo komunikacijo iz ministrstev, iz položaja predsednika Vlade katastrofalno, nespoštljivo. Svoje resorje, ljudi v svojih resorjih imenuje za lenuhe, prostitutke, ne vem, kaj smo že slišali, z vrha. Nikoli se še ni v 30-letni zgodovini tak diskurz dogajal s teh funkcij, najvišjih funkcij, od najbolj odgovornih. In vi pričakujete neko razumevanje, neko zaupanje, ki je pri epidemiji najbolj pomembno.

vladate, seveda tisto, kar predsedniku Vlade ustreza, mimo parlamenta, da rekordno zadolžujete to državo. In danes se hvalite, kaj ste vse naredili. Rekordno ste zadolžili to državo. To, to ste naredili, to so rezultati in pa najbolj katastrofalni rezultati, kar se tiče epidemije in števila umrlih. Kompletno ste razgradili cel demokratični sistem, ki smo ga gradili 30 let. Nekaj podobnega se dogaja tudi v resorju, ki ga pokrivate, spoštovana ministrica, ki ga formalno pokrivate, seveda formalno, dejansko pa seveda v vašem imenu in vašem kabinetu sedi državni sekretar, ki podpisuje milijonske posle, ki vam je bil dodeljen iz Kabineta predsednika Vlade. Malo nadzora verjetno mora biti. Vsakršna primerljivost z Belorusijo in podobnimi državami je pa zgolj naključna. Ukrepi, ki ste jih v lanskem letu, če sem pri tej komunikaciji, nekako v tem času razlagali, so bili polni nesmislov. Spreminjali ste jih iz dneva v dan, v zadnjem obdobju celo tekom dneva, zjutraj ena informacija, čez nekaj ur drugačna informacija. Zadeva je eskalirala tako daleč, da je celo Ukom, en uradnik Ukoma dobil taka pooblastila, da vam je prepovedal nastop, ne samo vam, tudi ostalim ministrom, spomnimo se tega, ker niste smeli dajati izjav. Ukom je določil, komu boste dali izjavo, kdaj, na katero temo. Katastrofa. To je samostojno vodenje enih resorjev? Rezultat tega – rekordno dolgo zaprte šole, neživljenjski ukrepi, starši na robu obupa, število otrok s psihičnimi motnjami se je bistveno povečalo. To so posledice, spoštovani kolegice in kolegi iz koalicije, uspešnega ministrovanja spoštovane ministrice. Jaz se bom tega obdobja spominjal predvsem po drastičnih apelih številnih staršev otrok s posebnimi potrebami, ki so nam pisali, ki so rotili ministrico, jo prosili za ukrepanje. Pa, spoštovana ministrica, jih niste slišali, še manj uslišali. Toliko daleč, da je moralo poseči tudi Ustavno sodišče. Da ne govorimo o primernosti vaše izjave mirnih protestih dijakov v Mariboru, je raje ne omenim. Skratka, ene pripravljenosti na dialog, ki bi bil v času nekega soočanja z epidemijo, z vaše strani preprosto ni bilo. bilo. Jaz sem trdno prepričan, da ključ za neko uspešno premagovanje izzivov, s katerimi se je nenazadnje tudi sistem vzgoje in izobraževanja soočal v času epidemije, je vsekakor sodelovanje ministrstva z vsemi deležniki v tem sistemu, torej sodelovanje s strokovnjaki na področju pedagoškega dela, šolskimi psihologi, šolami, predstavniki zaposlenih, nenazadnje tudi z dijaki in študenti. In k temu so vas pozivali konec decembra, naj vas spomnim na sejo Odbora za izobraževanje 28. 12. Prvi tak poziv s strani vključite nas, stopimo skupaj. A ste jih slišali? Ne, niste slišali. Takrat so vam predlagali že ustanovitev neke začasne koordinacijske skupine, ki bi jo sestavljali starši, učitelji, strokovnjaki, skratka, vse z namenom, da bo ta epidemija čim bolj znosna pa da jo bomo čim prej premagali. Žal niso bili uslišani. Ta zmeda in zgrešene odločitve ne samo vas, ampak tudi vlade, predvsem tega šolskega resorja, se niso spremenile niti po vaši marčevski interpelaciji. Tudi obdobje po tej gre v isti smeri, pogovora ni, vključujočega sploh ne, konec avgusta vas ponovno sindikat SVIZ pozove z isto zgodbo – naredimo neko posvetovalno skupino pred šolskim letom, se dogovorimo za ukrepe, ki bodo znosni, ki bodo najboljši. Do danes, kakor jaz vem, niso dobili ne odgovora, kaj da bi se še kaj podobnega ustanovilo. Skratka, zaposleni v vzgojno-izobraževalnem sistemu so torej bili ves ta čas zreducirani na neko pasivno množico brez možnosti participacije v oblikovanju smiselnih pa izvedljivih ukrepov. Danes so že kolegice in kolegi v razpravah nenazadnje okoli tega uspešnega vodenja tudi podali podatek, da je 17 tisoč šolnikov oddalo svoj podpis za vaš odstop. Tudi v razpravi je kolegica Anja Bah Žibert danes omenila in vam je rekla: Ministrica, ne se bati za vašo podporo. res se vam ni treba bati za vašo podporo. Potem ko ste včeraj v proračunu z večmilijonskimi zneski kupili oba manjšinca, poslance Desusa, SNS, se vam danes res ni …, vam točno vem povedati, kakšen bo rezultat glasovanja.

Uvodno predstavitev ste imeli pa še dvakrat ste se vmes javili. Sedaj ste pa deset ur, ne vem, koliko je zanimivega na vašem telefonu, deset ur ste že tiho. Verjetno dobre igrice pa tiste v virtualnem svetu, v katerem gre vse dobro pa ste imeli super ukrepe. Če zaključim, spoštovana ministrica, tak odnos, ki ste ga imeli, tak podcenjujoč, izključujoč, ne vem, kako bi rekel, ignorantski odnos do strokovne in zainteresirane javnosti, šolskih sindikatov, civilne družbe, predvsem pa nesposobnost usklajevanja teh epidemioloških ukrepov v sistemu vzgoje in izobraževanja, so, spoštovana ministrica, več kot dovolj tehtni razlogi za vašo razrešitev, ki jo bom seveda skupaj s kolegicami in kolegi Socialnih demokratov podprl. Hvala lepa. Besedo ima Alenka Jeraj. Pripravi se Maša Kociper. ALENKA JERAJ (PS SDS): Hvala za besedo. Jaz moram najprej povedati, da sem šokirana nad besedami nekaterih poslanskih kolegov in kolegic, ki jih naslavljajo na ministrico, celo njenih nekdanjih sodelavcev ali pa strankarskih kolegic. Ministrico ste v tem dnevu žalili, poniževali, ji govorili, da je nesposobna, da leporeči, da je roža, ki jo je Janez Janša postavil na polico, da je kolaborantka nacizma in podobne stvari. Jaz se sprašujem, ali se sploh poslušate, kaj govorite. Potem nas o nenasilni komunikaciji podučuje poslanec, ki je med enimi najbolj verbalno nasilnimi, na mariborskih protestih je bil pa tudi fizično nasilen, da so ga morali umiriti policisti tako, da so ga položili na tla. Poslanec iz LMŠ nam razlaga, kako ni nobenih analiz o tem, kako je zaprtje šol in šolanje na daljavo vplivalo na šolarje. Ampak on tudi brez teh analiz vse ve. Ve, da je stanje katastrofalno, kaj vse so pretrpeli otroci in tako naprej. Naši otroci so se znašli v enaki situaciji kot mi. Spopadamo se z virusom, ki je presenetil vse. Že leto in pol se vsi skupaj učimo, kako živiti z njim in kako ga premagati. Večina se nas trudi, da naredimo čim več za to, da ga bomo dejansko premagali. Nekateri ste pa proti vsemu, kar se predlaga. Najprej proti aplikaciji #OstaniZdrav, da vam ne bo minister Hojs sledil. Vsem drugim ukrepom nasprotujete. Enkrat je treba šole odpreti, potem zakaj niso zaprte, enkrat vse razpustiti, potem pa zakaj ni lockdowna. Karkoli naredi ta vlada, za vas ni prav, vsemu nasprotujete. Poslanci SD, LMŠ ste v tem parlamentu snemali maske z besedami, da se ne greste več te maškarade, delali plakate in vodili kampanjo proti maskam v šolah. Sedaj, ko so šole najbolj ogrožene in je največ obolelih med 4. in 15. letom, pa obtožujete vlado, da je kriva za slabo situacijo v šolah. Glasni ste v LMŠ, ampak naj vam povem, da pod to ministrico se je začela graditi famozna šola iz Kamnika, za katero je vaš predsednik Marjan Šarec, ko je bil še župan, zapravil več kot en milijon, milijon in pol evrov, pa ni bilo nič od nič. In tako se bo letos in v prihodnjih dveh letih zagotovilo še več kot 120 milijonov evrov za investicije v šole in vrtce. Za 126 šol in vrtcev. Ista zgodba kot pri domovih starejših občanov. Socialni demokrati ste vodili oba resorja, pa nikjer nič. Zapravljali ste denar za študije, za vse mogoče, namesto da bi vlagali v domove starejših, v šole, vrtce. Še več, vzeli ste kosila mladostnikom, dodatke slepim in tako naprej, zdaj so vas pa polna usta, kaj vse bi morali narediti. Eni očitate, da so državni sekretarji v Kabinetu predsednika Vlade za različna področja. Ne vem, ali je to vaš problem. Važno je, da je delo narejeno, in očitno taka organizacija funkcionira. Na to kažejo rezultati. Vsak si pač delo organizira tako, kot misli, da bo najbolj učinkovito. Imamo eno najvišjih gospodarskih rasti, najnižjo brezposelnost, nizko inflacijo, pobere se več davkov in prispevkov, ker je več ljudi zaposlenih, in projekti, ki so leta in leta stali, se realizirajo. Vsi se pa res ne moremo, še najmanj pa ministrica, pri nekaj sto šolah ukvarjati z ravnateljem, ki pravi, da virusa ni, pa z ravnateljico, ki prepove ravnateljem upoštevati ukrepe. Večina ravnateljev in učiteljev se trudi in dela tako, kot je treba. Bo pa vedno nekaj nergačev, ki jim je treba vse napisati, narisati, dati navodila za vsak korak. Potem pa vidimo na TV-poročilih, ko v pol minute en prvošolček pove, kako se testira, in razblini vse težave, ki jih imajo nekateri ravnatelji in učitelji za zelo visoke plače. In vi bi, kot je rekla kolegica, še enkrat, razmislili, da bi mogoče testirali drugače, mogoče doma, mogoče ne vem kaj. V Nemčiji in Avstriji lahko to delajo, pri nas je pa vse težko in vse problem. V enem dnevu se je izkazalo, da ni nič problem, da je problem samo za tistega, ki hoče imeti problem. Ministrici očitate, da ima ponižujoč in nestrokovni odnos do znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Kolikor vem, je vaš minister Pikalo mečkal in mečkal z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. V času te ministrice, takrat ko je vi niste videli, ko pravite, da je nikjer ni, je delala to, usklajevala in delala na zakonu, ki je bil v tem mandatu tudi že sprejet. Če bi bil na tem mestu minister Pikalo, bi se verjetno še vedno samo pogovarjali. Težave imate nekateri z novimi študijskimi programi. V čem je pa problem z novimi študijskimi programi? Kje pa piše, da se morajo novinarji izobraževati samo na FDV? Nikjer. In zaradi vašega slabega načrtovanja in omejevanja vpisa na študij imamo premalo zdravnikov, premalo računalničarjev in mnogih drugih poklicev. Zdaj se ministrstva odzivajo na potrebe in to je vaš očitek ministrici. Očitate zanemarjanje športa, ko se tudi tam pomembno povečujejo sredstva tako za programe kot za infrastrukturo. 50 investicij v športne objekte, višje denarne nagrade za olimpijce in še mnogo tega. In za zaključek, kolegi iz SD, za vas je stroka vse, kar je v SD. Vaši so vsi strokovnjaki, naši so pa sami politiki, čeprav so hodili na iste fakultete in na njih diplomirali. Jaz seveda interpelacije ne bom podprla. Obžalujem pa, da razprava o interpelaciji v nekaterih sproži taka, ne morem reči negativna, ampak celo pravo hudobijo, od tega, kar smo slišali tekom današnjega dneva. Tako poniževati in žaliti nekoga, kot da v življenju ni naredil še nič, je pa res popolnoma neprimerno.

opomnite kolegico Jeraj, če druge zmerja s tem, da niso nič naredili, tako kot je mene zmerjala s šolo, potem naj ne pričakuje, da bodo pa drugi do nje popolnoma prijazni in ne bodo nikoli nič rekli. Kar se pa šole tiče, je pa itak zadeva drugačna, kot je bila tukaj predstavljena. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Ni bil ravno postopkovni predlog, ampak vas je kolegica Jeraj slišala. Nik Prebil, replika? Ja, repliko imam, gospod predsednik. Hvala lepa. Repliciram kolegici Jeraj, ker me več kot očitno ni razumela ali pa ni želela razumeti, kakorkoli. Jaz v svojem izvajanju nisem govoril o tem, da ministrica ni pripravila študij pa da ni pripravila analiz in da jaz vse vem. Ravno obratno, ampak seveda me niste slišali in moram to povedati, da ne bo slučajno ostalo to zavajanje v zraku. Jaz sem v svojem izvajanju o posledicah zaprtja, o duševnih stiskah otrok in mladih izpostavil odgovor ministrice, kjer je povedala, da so bile opravljene raziskave pa analize pa študije, in sem potem komentiral – zanimivo, kako veliko študij glede na to, da se vedno vi oglašate na tej ravni, ampak rezultata nobenega. To sem povedal. Povedal sem pa tudi, kaj so povedali strokovnjaki na področju otroške psihiatrije, da so zadeve katastrofalne, da z ministrstvom za šolstvo ostajajo na različnih bregovih, kot da ne bi govorili o istih otrocih, isti situaciji. In da komunikacije z ministrstvom za šolstvo ni. In to so tudi očitki dotični ministrici in to je moja replika, zato ker očitno niste razumeli, o čem sem govoril, pa vam pojasnjujem,

Mariborčani smo solzivec fasali že 2012 in 2013, zato bom razložil, da boste razumeli, ker kot glupi davkoplačevalci, kot bi rekel Vizjak, smo bili proti korupciji, tudi tisti iz Kalohove ulice. Pa celo Kalohov brat, ko ste hoteli naše gimnazijce kaznovati, je dal denar za tiste gimnazijce, da se tisto poplača, in potem je bilo sodišče pametno. Maribor.

in sicer kar se tiče investicij, o katerih venomer govorijo. Že res, da ste na papirju napisali, da boste investirali v 126 šol in pa vrtcev. Je pa tudi res, da ste za to naredili 15 milijard pufov, kar pomeni, da ste zapufali moje vnuke, če jih bom slučajno kdaj imela. Tako mimogrede. In kot ve vsaka gospodinja, pufe je treba plačati in te bomo še zelo dolgo plačevali. To je prvič. In pa drugič.

kot slabo uro dobila. Citiram, ker berem to, kar sem dobila: »Pozdravljeni, poslušam interpelacijo ga. Kustec. Ker prihajam iz šolstva, sem učiteljica v osnovni šoli, bi vas prosila, da ministrici poveste naslednje dejstvo v razmislek. Otroci, ki so v začetku epidemije obiskovali prvi razred, so v času dela na daljavo ravno pričeli s spoznavanjem črk in spoznavali tehniko branja. V drugem razredu so opismenjevanje nadaljevali, žal štiri mesece na daljavo. In zdaj mislite, kako berejo? Pridite in prisluhnite, pa boste videli vrzeli v znanju branja. Da o računanju do 100 sploh ne govorimo. Žal ne govorim o kakršnihkoli vsebinah, ampak o vseživljenjskem znanju, ki je temelj nadaljnjemu znanju. Tisti, ki misli, da je tako dolgo šolanje od doma romantično, se moti. Tudi posledice ima, pred katerimi si žal zatiskate oči. In namesto da bi imeli v šolah mir in priložnost te vrzeli odpravljati in pridobivati nova znanja, se venomer ukvarjamo s pritiski, težavami, okrožnicami in birokracijo in tako dalje.« Skratka, to je to romantično superstanje, ki ga imamo v šolah. Zato bi si jaz želela, da danes razpravljamo o čem drugem. Kot rečeno že prej, pa si želim, da ta ministrica svoje delo danes zaključi tukaj. Hvala. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Zdaj pa eno opozorilo. Poslanska skupina Nova Slovenija ima na voljo še 6 sekund, zato se verjetno strinjate, da dve prijavljeni razpravljavki pač ne bosta razpravljali. Zato imamo na vrsti Mašo Kociper in potem Gregorja Periča in še Mojco Škrinjar, ne vem, koliko ostane. Prva ima besedo Maša Kociper. Hvala lepa, predsednik, in pozdravljeni, poslanke in poslanci. Lep pozdrav tudi ministrici z ekipo! 13 ur že čaka ta interpelacija in težko je sedeti tukaj, celo nam poslancem, ki zapuščamo prostor, si gremo v pisarno malo pretegnit noge in tako naprej, kaj šele ministrici in državnim sekretarjem. Si zamišljam, da ni lahko, se tudi zavedam, da ni lahko poslušati vseh teh besed, vseh teh razprav, nekatere res zelo kritične, nekatere tudi morda, za moj okus, preveč žaljive. Včasih se vprašam, kaj vse in kaj nas žene tiste, ki se gremo politiko, da smo pripravljeni vse to poslušati in vse to zdržati, ampak to so seveda moje travme, ki jih moram sama s sabo razčistiti. Jaz ministrici seveda ne zamerim, da se brani, da odgovarja na to interpelacijo, da je bila tudi malo bolj oštra v svojem odgovoru na interpelacijo. Zelo ji pa zamerim ta poskus branjenja, po mojem mnenju res neprimeren, ko je v svojem odgovoru na interpelacijo rekla, da kritike opozicije slonijo na mehanizmih, kako utišati ženske. To pripombo sem vzela zelo resno in zelo osebno, ker se tako jaz osebno kot tudi moja stranka, Stranka Alenke Bratušek, ves čas svojega političnega delovanja zelo dosledno in z najboljšimi nameni bori za enakopravni položaj žensk. In nikoli ne bi neke situacije niti interpelacije, v primeru naše kritike, imele kakršnokoli povezave s tem, ali je oseba, ki opravlja funkcijo, moški ali ženska. Mi kritiziramo, napadamo v skladu z našo ustavo funkcijo ministra za šolstvo, ki jo zdaj opravlja dr. Kustec; in nikakor ne pristajam na to, da bi šlo za kakršnokoli povezavo s tem, da je ministrica ženska. To pripombo toliko bolj zamerim, ker je ministrica del neke vladne ekipe, neke politične struje, ki je za moj okus – vse, kar govorim v tej razpravi, je seveda moje mnenje, mnenje stranke sem že predstavila danes – zelo šovinistična. Ta del političnega prostora, zlasti stranka SDS, po mojem mnenju, dovolite mi, da imam mnenje, ne jemlje enakopravnosti enakosti žensk tako resno, kot jo jemljemo mi na drugi strani. Če že pogledamo, kako je sestavljena vlada, koliko je v njej žensk ministric, koliko od tega je predlagala katera stranka; ne vem, če je SDS eno ali pa je morda eno, sploh je podpovprečno število žensk v tej vladi in seveda nobena od strank na tem delu političnega prostora nima ženske voditeljice. Mi v stranki SAB nimamo samo predsednice stranke, tudi jaz sem vodja poslanske skupine, imeli smo ministrico, ko smo bili na vladi, pa smo majhna stranka. In ko gledam sestanke te vlade, izrazito opažam, ne vem, če se je kdo s tem ukvarjal, izrazito opažam to moško prevlado in ta moški princip in ta testosteronski princip načina delovanja in tako naprej. naprej. Uperiti prste v nas na tej strani in igrati na to žensko noto v tej situaciji res ni bilo primerno in je bilo do nas krivično. Še posebej me to zmoti zato, ker je ena od zamer, ki jo imam jaz osebno do vas, ne toliko posamezni ukrepi v zvezi s korono. In sem prepričana, da je vsak minister, tudi vi, kar se korone tiče, poskušal stvari reševati po najboljših močeh, eni bolj, eni manj uspešno. Moja največja zamera do vas je ravno ta ideološki premik, ki ste ga vi in vaša stranka izvedli. To, da ste bili v prejšnjem mandatu najmočnejša stranka z največjim številom poslancev, braniki kao neke normalnosti, vaš predsednik Vlade je govoril o politični stabilnosti in normalnosti, ki jo zagotavlja SMC. In ta stranka je seveda naredila salto mortale, omogoča še vedno delovanje te vlade in omogoča delovanje vlade in način politike, ki ste ga v prejšnjem mandatu izrazito zanikali, zanikali, mu nasprotovali, bili glasni kritiki, bili na nasprotnih straneh; tudi vi kot bivša vodja zelo velike poslanske skupine. Ideološko povsem na nasprotnih bregovih, s povsem različnimi politikami in pogledi na izvajanje politike, zdaj naenkrat – in človek se res vpraša, ali je ena funkcija toliko vredna je pa ta politika, ta način politike, način je zame najbolj sporen, ne to, da drugače razmišljamo, sprejemljiv in popolnoma normalen. Nam očitati tukajle in igrati na žensko noto, hkrati pa biti del takšne vlade in sprejemati takšno politiko, to je zame problem. Jaz se bom še vrnila k epidemiji, ampak v kontekstu tega, kar sem zdaj povedala, so moje zamere proti temu ministrstvu in tej ministrici drugje. Recimo financiranje zasebnih šol.

da mora iti večina denarja za javne šole in da lahko način financiranja zasebnih šol določi država. Brez SMC-ja dolgoletne sanje NSi-ja, da se da zasebnim šolam 90-odstotno financiranje, če povežemo oba programa, se pravi stoprocentno za ta obvezni program, in če pogledamo vse skupaj, pravzaprav 90-odstotno financiranje, je moja gromozanska zamera do SMC in do vseh, ki so to podprli. Nikoli več tega ne bomo spravili nazaj, nikoli več. In ni res, da je to bila odločba Ustavnega sodišča. Prva ustavna odločba je bila nejasna, druga je povedala, da ni nič narobe. Zakon, ki ga je predlagal minister s strani SD, bi ustavnoskladno saniral situacijo, ampak zanj tudi zaradi SMC ni bilo dovolj posluha. In veste, da mene v tej hiši najbolj nervira na svetu to, da se nekdo hoče iti zasebno z javnimi sredstvi. Da se greš zasebno in hočeš biti 90-odstotno financiran. Da hočeš biti zasebni vrtec pa hočeš biti 85-odstotno financiran od države, tudi to je bilo v tem mandatu. / oglašanje iz Župani so dali pobudo, povsem razumno pobudo v tem mandatu, da bi lokalna skupnost v primeru, ko se odpirajo novi zasebni oddelki vrtcev, morala dati soglasje in povedati, ali res potrebuje. Mi imamo sistem javnega šolstva, ki zagotavlja javne vrtce, javne šole in tako naprej. In če je kapacitet dovolj, zakaj bi zasebniki odpirali nove kapacitete? Pod vašim ministrstvom je bilo tudi to zavrnjeno. Tega na tem seznamu narejenih stvari seveda ni navedenega. Pa da ne omenjam nekega zdaj blazno nekritičnega odnosa do nekih novih, čudnih univerz, ki se ustanavljajo za pristaše ali pa simpatizerje SDS in njihove prijatelje. nekritično razmetavanje ne samo z denarjem, ampak z ugledom naših univerz, naših visokih šol, našega izobraževanja. če grem naprej na ta seznam, ki sem si ga sprintala, kjer na Twitterju reklamirate, kaj vse je bilo v tem mandatu narejeno. Mislim, da vsi vemo, da ne glede na to, kaj tukaj piše, in k temu se bom še vrnila, je bilo za vse nas v tej hiši in tudi v splošni javnosti ključno vprašanje, kako se bo posamezni minister, zlasti minister za šolstvo, odzival na to epidemijo,

Danes so vas zelo kritizirali, nekateri tudi zelo grdo, tudi za moj okus, ampak jaz moram reči, da tudi mi mislimo – enostavno niste za to vlogo, niste ji dorasli. Jaz ne vem, kakšni ste bili kot vodja poslanske skupine, nisem govorila s kolegi. Namenoma sem danes rekla, da ste gotovo kot človek čisto okej ali pa dobra mati, žena, kaj pa vemo, morda odlična predavateljica; ampak za to vlogo pač niste dorasli. Kot je rekla moja babica – ni vsak za vse, ni vsak za vse. Pa to ne pomeni, da kje drugje ni dober. In to, da niste za vse, se kaže v kvaliteti komunikacije in da menijo tiste javnosti, ki z vami sodelujejo, ne mi – poslanci, tisti, ki z vami delajo, da ste neodzivni, da navodila prihajajo prepozno, da ste preveč odsotni in tako naprej. Enostavno vam to nekako ne gre. Pa jaz sem prepričana, da se trudite. Meni se je v enem trenutku zdelo, da vam je tudi vse skupaj tak stres, da v Državni zbor raje sploh več ne pridete. Jaz sem zadnje pol leta videla samo še državne sekretarje. Pa si mislim, pa zakaj se matrate, saj vas služba čaka na fakulteti. Vi profesorji res imate to tako lepo urejeno, se lahko kadarkoli vrnete. Če je to tak stres za vas, jaz ne vem, sami si morate pomagati, mi vam ne moremo. In tega, da komunikacija ni bila kvalitetna, da ste neodzivni, da niso pravočasna navodila in tako naprej, kot rečeno, ne pravim jaz, to pravijo deležniki, ki z vami delajo, 17 tisoč zaposlenih v šolstvu zahteva vaš odstop, ne jaz, oni, ki z vami delajo. In naslednja moja zamera je to, da niste kot ministrica za šolstvo odigrali te neke vloge varuhinje, odvetnice tega svojega resorja. Situacija je bila zelo težka, se strinjam, starši so težki, tudi učitelji so verjetno kdaj težki, ravnatelji in tako naprej, ampak pogrešali smo to vašo vlogo v odnosu do predsednika Vlade, do vlade, da bi vi bili varuhinja tega resorja, da bi videli, da se trudite za otroke, mladostnike, športnike, za učitelje, profesorje, da razumete starše. Slišali smo pa en kup enih takih floskul, tako kot danes berem že ves dan iz vašega govora – šola ne sme biti polje političnega boja. Pa kaj je to ena floskula?! Šola ne sme biti polje političnega boja. Kje pa je kakšna šola polje političnega boja? A smo se mi poslanci zagnali v neko šolo pa se tam spopadli, ali kaj?! Ne vem. Ali pa to ste večkrat rekli – v šolo se bomo vrnili vsi skupaj ali pa se sploh ne bomo. Tega tudi nisem nikoli razumela. V šolo se bomo vrnili vsi skupaj ali pa se sploh ne bomo. Kam pa bomo šli, če ne bomo šli v šolo? Ali pa tisto – imamo odličen sistem izobraževanja na daljavo, najboljši na svetu in smo na to lahko zelo ponosni. A problemov toliko, da glava boli, od povezav z zvezo do duševnih težav otrok in tako naprej. In to odzivanje na epidemijo pač ni bilo ustrezno, ni bilo okej. In to je ta naša zamera do vas in zato menimo, da bi ta interpelacija morala uspeti. Če pa pogledam ta vaš pamflet, kaj vse je bilo narejeno, je pa seveda tu, tako kot je v tej vladi običajno, en kup nekih stvari vezanih na denar. Jaz sem zdaj približno 10 let, bolj ali manj, aktivna v politiki in do enega leta nazaj sem mislila, da je politika umetnost možnega, ker moraš vsak evro trikrat obrniti pa ugotoviti, kje ga boš vzel, da ga boš drugam dal, pa itak je vedno premalo, pa itak je želja vedno preveč. No, zdaj sem zadnje leto ugotovila, da to sploh ni res, da denarja je kolikor pada z neba, za vse ga imamo. In seveda v takih okoliščinah, ko je prvič v zgodovini denarja več kot dovolj, lahko damo višje denarne nagrade za olimpijske medalje. Super, prima. Odobrenih 50 investicij v športne objekte. Super. Vemo, da investicija se ni mogla začeti pred enim letom in v enem mandatu, ampak se je začela že mnogo prej. S tem se hvaliti, Odobrenih 126 investicij v vrtce in šole, super odobrenih, denar je očitno. Investicije, ki so se že začele, so sedaj odobrene, pohvalno. Brezplačen vrtec za drugega otroka. Okej, pač vemo, da je bil to tudi program Nove Slovenije ves čas sedaj. Ali res rabijo čisto vsi starši v taki situaciji, tudi tisti zelo dobro situirani, brezplačen vrtec, je ena politična debata, kjer se morda razlikujemo, ampak v redu. Sprejet Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Ta je bil, kolikor vem, na tri četrt pripravljen pod ministrom Pikalom. Pa sprejet zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Super, še eden sprejet zakon, ampak pripravi poseben zakon. Ampak to za mene ni bistveno. Kot rečeno, bistveno za vaš mandat in za vašo funkcijo je bilo, kako se spopadate z epidemijo, in to pač očitno vam ni šlo. Jaz ne bom nič govorila, da ste kaj osebno odgovorni za ne vem kaj pa za ne vem koga pa da se otroci niso učili. Saj pravim, jaz sem prepričana, da ste se trudili po svojih močeh, ampak nekaj je trud, nekaj pa je rezultat; in rezultata enostavno ni. Jaz vam tudi zamerim, da v zadnjem zadnjem proračunu niste našli nekaj malega denarja, vse skupaj nekaj čez 2 milijona, za področje duševnega zdravja otrok in odraslih. Nujno bi bilo treba povečati število svetovalnih delavcev, sedaj ko so otroci v takih stiskah zaradi te korona krize. Nujno bi bilo treba izobraziti učitelje, ravnatelje, da bi se znali odzivati. In spet se tukaj niste izkazali kot dovolj dobra pogajalka za svoj resor in me pač spet niste prepričali, da ste varuhinja in odvetnica svojega resorja. Jaz bi s tem končala. Vem, da je za nami težak dan. Interpelacija morda ne bo uspela. In če ne bo uspela, bi si pa želela, spoštovana ministrica, da poskusite nekako spremeniti način in delovati drugače.

Kolegica Iva Dimic, želite še vi potem besedo in tistih 7 sekund izkoristiti? Ne. Okej. Besedo ima Gregor Perič pa Marjan Šarec, ga nisem prej prebral, potem še Mojca Škrinjar. hvala lepa za besedo. Kolegice in kolegi! Ministrica, mi že kar nekaj ur poslušamo te razprave in jaz mislim, da je argumentov preprosto zmanjkalo že na samem začetku, še preden je bila dejansko ta interpelacija vložena. Argumentov ni bilo več, ker poslušamo tisto, kar smo poslušali že na prejšnji interpelaciji. Razlika med prejšnjo in sedanjo interpelacijo pa je samo v tem, da so bili tisti dokumenti, ki smo jih dobili, lektorirani, ampak vse ostalo pa ostaja isto, znotraj istih okvirjev, nobenih presenečenj, nobenih razkritij ali kakorkoli. V bistvu smo zapravili kar nekaj našega časa, tudi časa in bi lahko v teh zahtevnih razmerah naredili še kaj koristnega, točno to, kar očitate. Danes smo slišali predvsem to in mislim, da vas je to najbolj bolelo, kaj vse je bilo v tako kratkem času narejeno, kar ni bilo narejeno prej v desetih ali pa morda na posameznih segmentih tudi v dvajsetih in več letih. Jaz verjamem, da je to težko sprejeti. Kar je pa meni težko sprejeti pa verjamem, da tudi precejšnjemu delu slovenske javnosti, če ne celo celotnemu delu slovenske javnosti, saj verjamem, da za nekatere to ni zanimivo, ampak mislim, da je to simbol tudi te in tudi prejšnje interpelacije, torej za za šolo brez mask. To je eden od predlagateljev te interpelacije na ta način skrbel za to, da so ukrepi, ki jih je vlada uvajala, bili skomunicirani na ustrezen način, tako da smo se vsi strinjali s tem, kaj moramo narediti, kako se lotiti problemov, ki jih imamo. Vlada je rekla, dajte imeti maske; vi ste rekli, mask ne rabimo. Nekateri ste jih snemali dol, ampak sedaj vidimo, da imamo lahko šolo v izredno zaostrenih epidemioloških razmerah tudi z maskami. In mislim, da še nihče od malčkov ni imel zaradi maske kakršnihkoli težav. So pa nekateri, na žalost mlajši, ki imajo tudi težave predvsem zaradi tega, ker covid-19 več ne špara. Ko govorimo spet o komunikaciji, komunicirati bi moral strokovnjak. Potem lahko vzamemo za lep primer Portugalsko, kjer imajo visoko precepljenost pa v primerjavi z nami bistveno nižje stopnje okuženosti. In kdo je komuniciral? General. Ali si predstavljate, da bi v Sloveniji komuniciral vse te stvari general, nekdo iz vojske? Saj mislim, da bi se vam odpeljalo. Odpeljalo se je 30. marca, če se prav spomnim, enemu gospodu pred Državnim zborom, ko je z motorno žago želel vstopiti v prostore, zelo žalosten dogodek, obsojanja vreden, zame še bolj žalostno, je to, da je tista motorka postala nek simbol teh protestov, ki jih vsak petek gledamo. Torej so ga posvojili, ta rikša, ki jo vidimo, saj je tudi danes vozila okoli Državnega zbora. In to so postali neki simboli ukrepov in načinov, kako se spoštuje tudi ukrepe; in potem ni čudno, da na naslovnicah časopisov beremo – v Solkanu je oče pred šolo prišel z motorko. Če lahko pride pred Državni zbor, lahko pride tudi pred ali pa v šolo.

13. novembra, evo, mi bi lockdown, mi bi zaprli celo državo. Potem gremo naprej. Se pogovarjamo o testiranju otrok.

SMC): Tudi to vas matra, saj vem, zakaj. Testiranje. Rečemo, da bomo končno začeli striktno upoštevati vse te ukrepe in testirati, zato da … Nehajte me motiti. Hvala. Resno. Malo spoštljivosti.

14 dni so nekateri vaši predstavniki, oziroma propagirali so se v medijih kot samostojni, kot ravnatelji, potem pa vidimo te iste ljudi, ki sedijo za vašim omizjem, pod vašo znamko SD, opozicija. Torej vi bi potegnili še 14 dni dodatnih. Kaj bi se zgodilo z epidemijo? Mislim, da virus prav malo brigajo

To, da smo šli v vlado Janeza Janše. in to, kar gledamo danes, je kazen. Ampak to gledamo že leto in pol. Vse to, kar počnete z nami, plakati, metki, pritiski, zvijanje rok, to ni nič drugega. In to je lep simbol, kar danes gledamo, teh vaših pritiskov, ker v bistvu niso problem maske, ni problem samotestiranje, problem je samo eden – in problem je to, da niste na oblasti. Samo to. To bodo povedali volivci in naj se gospod Han ne sekira z ratingi SMC-ja ali kogarkoli, ukvarjajte se z vami, ukvarjajte se tudi z vašimi župani, ukvarjate se z vašim lokalnim okoljem, imate več kot dovolj dela, da lahko zavihate rokave in se lotite dela. Za vsakega je dovolj. Za čisto vsakega je dovolj. Meni se zdi, da bi lahko to debato zaključili na nek drug način, ampak očitno se moramo pri vsaki zadevi skregati. Jaz izkazujem spoštovanje do ministrice, ki je v teh zahtevnih razmerah, ob številnih spotikanjih naredila izjemno veliko dela. Imamo zapleteno situacijo, ampak vseeno imamo odprto gospodarstvo in imamo tudi odprte šole. In vse moje spoštovanje, gospa ministrica, da ste tudi s pomočjo vaših sodelavcev in tudi zaposlenih na ministrstvu, mimogrede, veliko je vaših članov, če ocenjujete, da je ministrica nesposobna, kaj so potem tudi vsi tisti, ki ste jih kadrovali na ministrstvo, nesposobni. Jaz mislim, da niso. Jaz te interpelacije ne bom podprl. Hvala lepa.

Drugič. Jaz se globoko strinjam z vami. Med prvo interpelacijo in drugo se ni bistveno nič spremenilo. In tudi zaradi tega 17 tisoč šolnikov … stavek dokončajte sami. Hvala, predsedujoči, za besedo. Jaz bi samo replicirala gospodu Periču v istem delu, ko je rekel, navajam, »nihče zaradi mask nima težav«. Spoštovani gospod Perič, ali ste vi videli tiste slike zdravnikov in sester, ki nosijo maske? Ali ste videli in slišali za težave gluhonemih otrok? Iz Vizita.si vam bom prebrala, kaj pomenijo maske.

se oglašam, čeprav vsaj ministrica je navajena poznih ur, ker so nočne seje, na katere cela Slovenija mrzlično čaka, in potem se ne zgodi veliko. Nisem se mislil oglasiti, ker vem, da z vami se prepirati, s komerkoli iz SDS ali iz vlade, je tako kot z avtom, ki ne vžge. Skratka, ti si slabe volje, rezultata pa ni velikega. Ampak ker je spet bilo s strani SDS povedano o tisti moji nevidni famozni šoli in take stvari, sem se vendarle odločil, da bom pojasnil nekatere zadeve. Namreč, da ne drži, da se samo pod to vlado cedi med in mleko, prej pa ne vem koliko let ni bilo nobene investicije. Mi smo, mimogrede, v Kamniku eno šolo naredili, kajti gre za dve šoli, ne samo za eno šolo, pa še za športno dvorano zraven. Pred mojim prihodom je bilo porabljenih 500 tisoč evrov, šlo je pa za celoten kompleks. In tudi zdaj se hvalite, kako se ta tako imenovana nevidna šola gradi. Ja, se gradi, samo ni vključena oprema pa zunanja ureditev pa še rušenje stare šole ni vključeno, tako da bo tukaj še kar veselo, če smem toliko, ker je kolegica Jeraj pač to omenila. Kar se pa tiče Kar se pa tiče gospe ministrice, je pa bilo nekoč, ko se je odvzemalo mandat poslanca sedanjemu predsedniku Vlade, iz njenih ust slišati marsikaj, kako si Janez Janša ne zasluži tega mandata in kako mu je mandat treba odvzeti. Danes je njen šef pa je v redu, da ima ta mandat, očitno. Skratka, zadeve se spreminjajo. Kar se tiče rezultatov in mature in teh zadev, verjetno to ni zasluga ministrice, ampak šolarjev, ki so opravljali maturo in so bili kljub vsem ukrepom toliko prizadevni, da so bili uspešni na maturi in povsod, s čimer se hvalite. Tudi to je bilo slišati v razpravi. Je pa dejstvo, da so 31. avgusta ob štirih popoldne dobili šolniki okrožnico za 1. september. Če je to pravočasno, ravno ne vem, za pripravo Potem, nedopustno je, da ljudje hodijo z motorkami pred šole, da terorizirajo, da vpijejo na učitelje, ker učitelji in vsi tisti, ki se trudijo, niso nič krivi za zmedene ukrepe vlade. To je dejstvo. Zato se pravzaprav z vaše strani, kot je rekel poslanec Breznik, da je kot Marija Terezija; bolj je Marija Antoaneta, ampak mislim, da ni treba treba izgubljati dodatnih komentarjev, ker v tej vaši megalomaniji, ko se prej ni nič naredilo, tudi vi ste bogu povedali, kako se svet ustvari, šele potem ga je znal ustvariti, je bilo danes slišati toliko samohvale, da da človeku kar slabo rata. Ampak če boste bolj zadovoljni, če boste zadovoljni s tem, če vas to dela srečne, če smo za vas vsi norci na tej strani in ne vem kaj vse, potem potem vas prepuščam temu vašemu ugodju vladanja. In pravite, da smo žalostni, ker nimamo več oblasti. Nismo prav nič žalostni, mi smo dokazali, da lahko tudi sestopimo z oblasti, se je ne oklepamo, medtem ko vi kupujete posamezne glasove, zato da se boste danes hvalili, kako interpelacija ni uspela. Saj pravim, mandata bo kmalu konec in z vami kregati se je, ponavljam, kot z avtom, ki ne vžge, skratka, enak efekt je to. Zato, ko se hvalite s temi milijoni, se bojim, da bo naslednja vlada ugotovila, da ne bo toliko teh milijonov, s katerimi se vi danes hvalite. Ker toliko proračunov smo pa že videli v življenju, da vemo, kaj je realnost. In zato, dragi kolegice in kolegi z desne strani, uživajte v svojem mehurčku, bodite veseli, da vas imajo po vašem vsi radi. Ampak mislim, da je realnost bistveno drugačna. Ministrice pa ne pozivam in ne zahtevam nič, ampak prosim, da v bodoče pripravite ukrepe nekoliko prej, pa da niso tiskovne konference ob 23.15, ko so že vsi utrujeni in potem čakajo, kakšni bodo ukrepi. In potem po eni strani po eni strani govorimo, da bolnišnice pokajo po šivih, po drugi strani je pa vse stihijsko. Vlado tudi prosim, da se res posveti, če se še sploh lahko, reševanju epidemije. In naj jo vsaj razglasi. Kajti nam so očitali, da smo jo razglasili prepozno, pa smo jo takrat, ko jo je tudi Svetovna zdravstvena organizacija, zdaj pa pri 5 tisoč umrlih in pri polnih bolnišnicah pa epidemija sploh ni razglašena. Zakaj ne? Zato, ker ni denarja, ker je rekorder zaslužil 81 tisoč evrov za covid dodatke. Verjamem. Pravite – delamo za ljudi. Ja, samo zgolj za nekatere. Hvala lepa za vašo pozornost, gospe in gospodje. Hvala lepa. Besedo ima Mojca Škrinjar. Hvala lepa. Nekdanji minister za šolstvo dr. Zver je nekoč dejal – vsi se spoznajo na nogomet in na šolstvo. In danes smo bili priča teatru analfabetstva na področju izobraževanja, ki ga je uprizorila opozicija KUL. Zahtevali ste analize o pouku na daljavo brez vsakih analiz, pa si še prebrali niste nekaj sto strani dolgo poročilo o maturi, o NPZ. In današnja interpelacija je groteska, groteska žaljivk. Še v življenju nisem bila v družbi tako nevzgojenih ljudi, ki bi tako žalili sočloveka. In bistvo današnje interpelacije ni nič drugega kot investicija 120 milijonov, ki gredo v vrtce in šole in otrokom, namesto v leve žepe in v levi biznis. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobijo besedo še ministrica ter predstavnika predlagatelja interpelacije. Besedo ima ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec. Najlepša hvala. Beležila sem si vaša vprašanja, komentarje, odzive. Glede na to, da je večina

zato da obnavljam to, kar je že zapisano in kar ste dobili. Bila pa so nekatera vprašanja, ki v resnici niso bila dovolj ustrezno pojasnjena, zato mi dovolite, da dam še nekaj pojasnil. Spraševali ste o raziskavah, ki se izvajajo z namenom tako imenovanih popravljalnih ukrepov za to obdobje najbolj zahtevnega covid časa na polju vzgoje in izobraževanja. Res je, ministrstvo je razpisalo eno veliko tako imenovano konzorcijsko evalvacijsko študijo, ki se sedaj počasi približuje samemu koncu. Čakamo še na končno poročilo, skupno poročilo tega konzorcija celotne raziskovalne skupine. Obstajajo že tako imenovani vmesni rezultati po posameznih področjih. Tisto, kar pa je naloga in pa tudi cilj te študije, pa je, da dobimo potem eno samo celoto. celoto. Mogoče konkretna informacija. Dela se analiza dosežkov NPZ in socialnoekonomskega statusa učencev in učenk. To dela Državni izpitni center. Potem preliminarni rezultati študije pedagoških fakultet, fakultet, ta akademski pogled. Potek pouka matematike in slovenščine ter doživljanje pouka na daljavo. Ta del pokriva Zavod Republike Slovenije za šolstvo. In analiza predšolske vzgoje, Pedagoški inštitut. Ko bomo imeli celotno sliko vseh teh posamičnih raziskovalnih ugotovitev in predvsem tudi priporočil, gre za uporabno študijo, kar pomeni, da si želimo, da nam stroka na podlagi vseh raziskovalnih podatkov tudi predlaga konkretne strokovne ukrepe, ki jih bomo potem po običajnem sistemu strokovnega potrjevanja prenesli tudi v seznanitev in v potrditev na Strokovni svet za splošno izobraževanje, ki nam bo potem dal zeleno luč, zato da jih bomo tudi ustrezno pravno formulirali in uvedli kot del vzgojno-izobraževalnega procesa. procesa. Pričakujem, da bomo z naslednjim šolskim letom te tako imenovane popravljalne ukrepe tudi na podlagi te študije uvedli. Gre za res krovno nacionalno študijo. Potem pa seveda sodelujemo tudi v številnih mednarodnih študijah. In tam na nek način, predvsem z deljenjem nekih izkušenj, nekako identificiramo tiste najbolj optimalne korake naprej, začenši seveda tudi z delom v sklopu predsedovanja Svetu Evropske unije, kjer pričakujem, da bomo čez dobrih 10 dni potrdili tudi poseben dokument na ravni Sveta o tako imenovanem kombiniranem učenju. To, kar ste tudi že nekateri med samo razpravo izpostavljali, se pravi tiste dobre, pozitivne izkušnje, osvežitve sistema izobraževanja za prihodnost, za potrebe naših mladih generacij, ki kombinirajo to tradicionalno učenje v šolah z delom učenja v povezavi z uporabo IKT tehnologije oziroma tega digitalnega izobraževanja, tudi deloma na daljavo, ne samo zaradi korone, ampak kot del prilagojen potrebam in pa tudi zmožnostim sodobnega sistema, in pa zelo pomemben segment tudi izobraževanje v prostorih narave. To, kar mi z izjemnim uspehom že zelo dolgo časa počnemo v sklopu koncepta oziroma sistema centrov za šolske in obšolske dejavnosti in kjer smo tudi en velik evropski in tudi širši zgled. Podobno na ravni Unesca smo aktivirali prejšnji teden eno zavezo, sprejeli zavezo o naši skupni prihodnosti za izobraževanje, v kateri tudi kot predstavniki Slovenije v skupini intenzivno in pa aktivno tudi sodelujemo, tako da pričakujem, da bomo tudi na tej ravni imeli ustrezne podatke. Potem so tukaj klasične mednarodne raziskave, PISA, TALIS in tako dalje, kjer prav tako sodelujemo in bomo lahko primerjali podatke ne samo med državami, ampak tudi znotraj države v različnih obdobjih. Potem, ena izjemno pomembna študija za čas covida na nacionalni ravni je bila izvedena na Andragoškem centru Slovenije, in sicer študija o refleksiji izobraževanja odraslih in svetovanja na daljavo med pandemijo. Tudi ta del, nismo se mu dovolj posvetili danes, je bil v času covida kar močno pred izzivom. In tudi tukajle potrebujemo določene premisleke in pa tudi popravljalne ukrepe, zato da predvsem to res hkrati zelo ranljivo skupino s polja izobraževanja odraslih, ki je v času pandemije izstopila iz sistema, spet pripeljemo nazaj, zato da dokončajo nekateri celo svojo osnovno izobrazbo.

doživljanje izobraževalcev odraslih med pandemijo. Zelo toplo priporočam. Mislim, da je to literatura, ki ni samo strokovno gradivo na polju izobraževanja, ampak zapis ene izjemno pomembne družbene klime in pa stanja tega trenutka, tega obdobja. Izpostavljalo se je, zelo na mestu, tudi vprašanje odziva predvsem na te psihosocialne stiske. Poslanec Cigler, poslanka Muršič, poslanec Kovačič, tisto, kar smo dali zavezo na polju same zakonodaje, bomo držali besedo. Pričakujte predlog novele v mesecu decembru, tisto, kar smo začeli na skupnem odboru, še zadnje kroge usklajevanja zdajle tečemo in računam, da bo, kot rečeno, predlog novele prišel še letos v Državni zbor. S kolegom Ciglerjem, še enkrat res zahvala, večinoma sodelujeva preko mesečnih poslanskih vprašanj in to sodelovanje ocenjujem kot izjemno izjemno pozitivno, ker smo tudi na ravni resorja naredili zaradi tega ene pomembne premike, začenši s tem, da smo vzpostavili, sploh prvič, poseben sistem spremljanja za te otroke in za njihov status. Razumem tudi sporočilo, ki je povezano z vprašanjem tega, kje je meja med spoštovanjem strokovne ocene in potem administrativne odločitve za za samo dodelitev statusa. Tudi na to bomo še posebej pozorni in pogledali, če je karkoli še treba spremeniti in pa popraviti tudi v tem pravnem smislu. Kolegica poslanka Muršič je prav tako na mestu izpostavljala potrebo po dodatnih kadrih, po dodatni pomoči, po dodatnih programih na tem polju. Kot sem vam pokazala že na samem začetku, ta podpora obstaja, tudi finančno, finančna opora je tukaj, imamo pa dejansko problem s tem, da ne dobimo v sistem ustreznih kadrov, ki bi lahko popolnili vse te potrebe. To je nekaj, kar pravzaprav je rakrana tega, da nismo očitno kot država dovolj pozorno, dovolj odgovorno načrtovali in pa pričakovali, da bomo takšne kadre, takšne profile potrebovali. In tudi pričakujem, da bomo skupaj s fakultetami pri pripravi novih razpisnih mest tudi to dejstvo spoštovali, upoštevali in mu dali eno prioritetno mesto, zato da te kadre seveda čim hitreje tudi izobrazimo in dobimo v sistem. Kar se tiče športa, je bilo vprašanje, tudi nekaj pojasnil, kot rečeno, že v odgovorih. Res je to, da nismo imeli ustrezne pravne podlage, da bi tako kot za šole naredili formalni formalni način za izplačevanje teh stroškov za zaščitno opremo, tako da so potem to preko letnih programov športa lahko zveze same zaprosile in so potem tudi dobile povrnitev. Sedaj pa so seveda brezplačno tudi na voljo testi za samotestiranje. Tudi tukaj je bil poudarek dan in pozornost, ampak na en tak drugačen način. Preden zaključim, mogoče še nekaj, kar verjamem, da bo in tudi mora biti naš skupni izziv za naprej na polju vzgoje in izobraževanja v tej državi. Prvič, zanesljivo potrebujemo osvežene izobraževalne in študijske programe. Naš izobraževalni sistem večinoma temelji vsebinsko in izhodiščno na programih, ki smo jih ob osamosvojitvi v resnici prenesli še iz prejšnjega sistema in tistih časov. Potrebe, razvoj, interesi naših otrok, naših mladih generacij pa so šle z razvojem časa. In tu bo potreben en celovitejši premislek zelo zelo hitro, pri čemer absolutno izhajajoč iz ocene tega, kaj so tista tradicionalna znanja, kolega Breznik bi rekel – iz časa Marije Terezije, ki jih moramo še vedno imeti kot temeljna znanja; kaj pa je tisto, kar je treba narediti in dodati v tem smislu modernizacije. na celotni vertikali. Tu bo veliko delo potrebno. Se je pa treba zavedati, da imamo lahko mi kot kot politiki, kot praktiki tisoč in eno idejo ali pa pričakovanja, ampak to bo morala narediti seveda ustrezna stroka. Sistem izobraževanja je pri nas zelo zelo jasen, zelo jasen, tudi zelo, če želite, rigiden in dolgotrajen. Tudi tukaj bo potreben razmislek. Če želimo mi vpeljati ene kurikularne spremembe v sistem, potrebujemo v povprečju 5 let, da nam to uspe. Veste, kaj danes pomeni 5 let. Ko ti uspeš vzpostaviti nov program, je ta že zastarel, ker je treba toliko pilotov narediti pa toliko preverjanj, evalvacij, preden se stvari premaknejo. Tudi tukaj, kot rečeno, zgodba. Naslednja zadeva. Podobno kot na polju zdravstva se nam bo zelo zelo kmalu zgodil problem, če ne bomo

predmestnih krajih in pa na podeželju se šole in tudi že vrtci srečujejo s problemom, da ne dobijo učiteljev oziroma vzgojiteljev. To velja predvsem za predšolsko vzgojo, za prvo triado in za te najbolj zahtevne naravoslovne predmete predmete – matematika, fizika posebej. In tu bo treba nekaj zelo zelo hitro narediti. Imamo že eno usmeritev, na kakšen način bi lahko pomagali tistim šolam, ki že imajo kroničen problem s samim izvajanjem. Če ne bomo pa ustrezno sistemsko odreagirali zelo kmalu, pa bomo imeli večji problem, ki si ga zanesljivo

tako imenovane multistrokovne profile. Šola, kot ste sami tudi ustrezno že pokazali danes, ni samo zgodba pedagoške stroke, ampak mora biti tudi kombinacija psihološke stroke, socialnih delavcev, torej profilov s tega polja. Kot vidite, vse to je izziv, ki je pred nami. Izziv, ki se ga tudi z vsemi potezami sedaj nekako že zavedamo in usmerjamo tudi naše nadaljnje ukrepe v to smer. v to smer. Če zaključim. Nekateri ste me spraševali, na čigavi strani sem. Samo na strani znanja naših otrok, naših znanstvenikov, našega športa. To je prvo in edino poslanstvo, ki ga imam, odkar sem prevzela vodenje tega ministrstva; in ga bom imela vse do trenutka, ko bom s tem delom na resorju končala. Toliko z moje strani. Zahvaljujem se vam za pestro, zanimivo, živahno razpravo. Spominjala me je s pozitivnimi občutki tudi na pretekli mandat. Vsekakor pa vam želim in tudi že vnaprej čestitam za odločitev vašega glasu danes ob glasovanju. Hvala lepa. PREDSEDNIK

niste me prepričali, nikakor ne, prej obratno. Po tej današnji razpravi in po na nek način vaši aroganci ves čas razprave se niste odzivali na konkretna vprašanja. Bilo je kar nekaj konkretnih vprašanj izpostavljenih, na katere sedaj niste odgovorili, da ne govorim o tem, da med razpravo se pa v glavnem niste odzivali oziroma oglašali. Če strnem ob koncu. Dejstvo je, da ste najslabša ministrica v zgodovini Slovenije. Totalno ste zavozili boj z epidemijo, totalno. Imeli smo najdaljši čas zaprte šole v Evropi, čeprav bi se zadeve lahko reševalo drugače. Po tem, ko ste šole vendarle odprli in smo vas v opoziciji več čas opozarjali, da uvedite neke ukrepe, da bo pouk potekel varno, uvedite prezračevalne naprave, uvedite fizične bariere, pripravite učitelje in šolski kader na pouk v drugačnih razmerah, niste naredili nič. Ukrepi so se sprejemali stihijsko iz dneva v dan, spreminjali so se iz dneva v dan in ni čudno, da vlada v slovenskem šolskem prostoru totalni kaos. izpostavim tri ključne besede, ki kažejo vaš način vladanja oziroma upravljanja s šolskim resorjem, so kaos, konflikt in korupcija. Gospa ministrica, vsak dodatni dan, ko boste pač vi vodili to ministrstvo, je velika škoda za slovensko šolstvo. V nekih normalnih razmerah bi Državni zbor izglasoval vašo interpelacijo. Verjamem pa, da v trenutnem stanju bo pač vladna večina naredila to, kar bo, in boste ostali ministrica. Tudi zaradi tega, spoštovana ministrica, ker ste ponovno javni denar prelili zasebnim fakultetam, včeraj zvečer s sprejetjem sklepa na Vladi, da se bodo ponovno razpisale koncesije. Gre za fakultete, ki so pač v prijateljskih odnosih s SDS in Janezom Janšo. S tem ste si kupili podporo in verjetno tudi službo po koncu mandata. Hvala lepa. Hvala ministrica, ki je porabila 25 od 75 minut prijavljenega časa, reče – o nekaterih stvareh nismo dovolj govorili danes. Mislim, a resno?! ur za to, da dobimo en odgovor na sedem točk, ki smo jih predlagali v interpelaciji. Če se že delate norca iz tega parlamenta, nehajte se delati norca iz šolnikov, iz ljudi, ki so udeleženi v tem sistemu. Odgovor smo videli, ste ga imeli na klopi že nekaj časa, pač je bil prazen. Argumentov v odgovoru ministrice ni bilo. Če so bili, so bili takšni, da zmanjšujejo pomen negativnih posledic, ki jih je imela epidemija, brez virov ali analiz. Cel dan smo spraševali, kje so ti viri, kje so te analize, na podlagi katerih trdite, da je bilo epidemično šolsko leto uspešno izpeljano in da smo bili najboljši na svetu. štirinajstih urah razprave ob polnoči izvemo, da se poročila o teh evalvacijah še delajo. Samo da vas spomnim, eno leto in pol že živimo v tej epidemiji. Eno leto in pol že ta epidemija vpliva na šolarje, predvsem na najmlajše. Ko gospa Škrinjar govori o tem, da so NPZ-ji primerljivi z ostalimi leti, da so mature primerljive z ostalimi leti; kaj pa tisti v prvi triadi, tam, kjer je ta epidemija zelo verjetno največ škode naredila. Prej ste slišali, kakšen vpliv ima šolanje na daljavo na te osnovne, primarne kognitivne sposobnosti, ki se razvijajo, na branje, na pisanje. Popoldne v razpravi sem govoril o tem, kakšen vpliv ima delo prek zaslonov na sposobnost branja, pisanja in učenja. Na to pozabljate in na to se pozablja, na to ministrstvo za šolstvo pozablja v svojih odgovorih, ob tem da seveda tudi prireja podatke. Še enkrat glede zaprtja šol. Ključno zavajanje v odgovorih, ker ministrstvo navaja, da so bile šole v Sloveniji zaprte 154 dni, taisti podatki – smo jih izvlekli v tabelo – pokažejo, da so bile šole zaprte 273 dni. In to so stvari, ki so vplivale na na potek poučevanja. Metanje evrov, ki je tudi navedeno v odgovoru na to interpelacijo, v IKT tehnologije tudi ni dovolj ravno zaradi tega, ker šolanje preko IKT tehnologije je bistveno drugačno od šolanja v šolah. Druga stvar, ki je eden od glavnih problemov te ministrice in trenutno tega ministrstva, je nekakšna gluhost oziroma nesposobnost poslušanja tistih, ki so udeleženi v šolskem polju. Danes popoldne sem prav tako prejel eno e-poštno sporočilo od nekoga, ki je bil udeležen na sestankih z ministrstvom, in me ta oseba opozarja, kako je potekal dialog z ministrstvom za izobraževanje, tako da je, ko je prišla kakšna kritična beseda, gospa ministrica dejala, citiram, »ne bomo parlamentirali«; in zaključila sestanek. To je način dialoga. In potem se sprašujete, zakaj je takšna situacija, zakaj je takšen odpor s strani učiteljev, ravnateljev, staršev, ostalih, ki so vpleteni v te procese. Vsa ta praznost teh argumentov in te obrambe, ki jo je stkalo ministrstvo in ministrica, je pravzaprav žalostna, ker skuša to praznost zakriti z neko osebno okoliščino spolov. Mislim, da je bil zaključek obrambe danes ministrice izveden na to, da jo v opoziciji napadamo, to so ponavljali tudi koalicijski poslanci, ker je ženska. Zgolj zaradi tega. Govorilo se je o tem, da je bil nivo komunikacije nespoštljiv. Jaz težko pristanem na to oceno. Če smo uporabili – in to ministrica sama poudarja – besedo nesposobna, to še ni nobena žalitev. Nesposoben je človek, najsi je moški ali ženska, ki nečesa ni sposoben narediti. In to je naša glavna kritika ministrice, da ni bila sposobna v prvi vrsti poskrbeti in se zavzeti za področje, ki bi ga morala pokrivati, biti glasna, predvsem v razmerju do tistih, ki se prikazujejo kot neke paternalistične figure, ki se postavlja v obliki predsednika Vlade. Kritika, ki smo jo mi zapisali v to interpelacijo, ni osebna kritika in ni kritika, ki je odvisna od spola človeka, ki zaseda to funkcijo. Ampak je kritika, ki je osnovana na neprimernosti in nesposobnosti in na odgovornosti osebe, ki zaseda ta položaj. In, ministrica, vi niste na interpelaciji zato, ker bi bili ženska, ampak zato, ker smo v Sloveniji imeli najprej zaprte šole in najkasneje odprte šole, medtem ko so veleblagovnice, velika nakupovalna središča, frizerji, manikure, masažni saloni, igralnice bili odprti. V nasprotju s tem, da je stroka jasno priporočala, da se šole zaprejo zadnje. Niste krivi ali pa vas ne kritiziramo zaradi tega, ker ste ženska, ampak zaradi tega, ker niste bili sposobni komunicirati s tistimi, s katerimi bi morali z ravnatelji, z učitelji, z vsemi pedagoškimi strokovnjaki, nenazadnje tudi s starši in morda tudi z otroki. Krivi ste tudi zato, da so številni otroci zaradi modelov, ki ste jih vi predlagali, izpadli iz učnega procesa. To so predvsem otroci iz deprivilegiranih družin, tisti, ki niso imeli dostopa do tablic, ki niso imeli dostopa do računalnikov, ki niso imeli dostopa do interneta, tisti, ki niso imeli staršev, ki bi znali ustrezno te aparature uporabljati in seveda tudi naučiti svoje otroke jih uporabljali, tisti, ki so bili omejeni zaradi znanja jezika. Tudi te primere smo imeli, ko so otroci priseljencev, ki imajo v šoli pomoč s strani učiteljev za slovenščino, dejansko pri delu na daljavo bili oškodovani. Interpelirani niste zato, ker ste ženska, ampak zato, ker ste bili, ko bi bilo ključno, da bi bili v Sloveniji, ko se je odvijala katastrofa, in to večkrat, recimo poleti pred četrtim valom in sedaj ob uvedbi samotestiranja, nekje drugje namesto v Sloveniji. Prvič ste bili v Tokiu, drugič ste bili v Parizu. Niste interpelirani zato, ker bi bili ženska, ampak zato, ker to, kar počnete, je škodljivo za visoko šolstvo, ker to, kar počnete predvsem v visokošolskem prostoru, je enostavno korupcija. Še enkrat omenjam, v PKP ste želeli oziroma ste vpisali darilo za Jambrekovo univerzo. To je bilo darilo komu? SDS. Potrdili oziroma požegnali ste poslanski zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, ki je uvedel financiranje zasebnega šolstva. Zanima me, kakšno je vaše stališče do drugega poslanskega zakona, tudi s strani SDS, ki bo svete zavodov v osnovnih šolah politiziral. Sami ste dejali, da šola ni prostor za politiko, da ni prostor za vmešavanje v politike. Poslanska skupina SDS predlaga zakon, s katerim bodo povečali vpliv politike v svetih zavodov osnovnih šol, posledično imeli večjo moč pri postavljanju in odstavljanju ravnateljev. Tudi ta odgovor smo pogrešali danes. Vaše ministrstvo ni nič reklo, uradno sicer naj bi nasprotovali, ampak uradnega mnenja Vlade ni bilo ob ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Grm, ki so ga predlagali kar poslanci. Mi smo ustanovili nek nov visokošolski zavod kar na predlog nekaj poslancev. To je tudi nekaj nepojmljivega. In končno to, kar tudi že sprašujemo cel dan. Včeraj je Vlada potrdila razpis, s katerim se bo iz javnih sredstev financiralo zasebne visokošolske programe kroga ljudi, ki je blizu komu? SDS.

šolnikov, visokega šolstva in športa. Jaz bi rekel prav nasprotno. Mislim, da ste v tem dobrem letu in pol oziroma letu in devetih mesecih dokazali, da delate v interesu zgolj največje vladne stranke. stranke. Izgovarjanje na spol je, milo rečeno, patetično in je zgolj želja po odvračanju od tega, kar smo naštevali in kar smo navedli v interpelaciji. In kar je še najbolj žalostno in kar me kot feminista najbolj teži, je to, da ste izrabili spol kot neko obliko obrambe v resnici najbolj žaljivo do vseh žensk, ki dandanes v tej družbi dejansko trpijo zaradi neenakosti spolov. Tudi zaradi vaše krivde. Tudi zaradi tega, ker so večinoma ženske bile tiste, ki so morale v času pouka na daljavo ostajati doma s svojimi otroki in jih poučevati. poučevati. Čisto v zaključku, Simona Kustec kot ministrica za izobraževanje je antiprototip. Antiprototip idealnega ministra oziroma ministrice za šolstvo, antiprototip, ki bo moral služiti predvsem naslednji osebi, ki bo zavzela to funkcijo, kot model, česa ne početi, ,kot model, kaj je treba spremeniti in kakšen minister ne biti. Ker minister za šolstvo oziroma ministrica za šolstvo bi moral v prvi vrsti glasno in z vso trdnostjo braniti svoje polje, ne pa pustiti, da se podreja podreja in da postane peskovnik za interese neke majhne peščice ljudi. Čisto na koncu pa, ker so bili tudi pozivi, da začne ministrstvo delati drugače. Jaz se jim lahko pridružim, ampak glede na stanje, v katerega je ta vlada pripeljala našo družbo, mislim, da ne bo to bistveno učinkovalo. Ta vlada in tudi ministrica ste zakockali vsakršno zaupanje vseh, ki so udeleženi na tem področju, tako staršev kot šolnikov. In iz tega vidika tudi ti pozivi prav veliko ne pomagajo. Edina stvar, kar nam ostane, je to, da čez teh nekaj minut pritisnemo tipko »za« in, kot je rekel nekdo pred mano, vsaj simbolno rečemo, da se s takšnim upravljanjem, z ministrstvom za izobraževanje nikakor ne moremo strinjati.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 Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Predlagatelji interpelacije predlagajo zboru, da po opravljeni razpravi sprejme naslednji sklep: Državni zbor Republike Slovenije na podlagi vložene interpelacije izreka nezaupnico ministrici za izobraževanje, znanost in šport dr. Simoni Kustec in jo razreši s funkcije. S tem ji preneha funkcija ministrice. V skladu z drugim odstavkom 118. člena Ustave Republike Slovenije bo nezaupnica ministrici izrečena, če bo zanjo glasovala večina vseh poslank in poslancev, to je 46 ali več. Obrazložitev

S takšnim sklicevanjem na spol, ker je to slučajno politično oportuno, ministrica mimogrede razvrednoti dejanske probleme spolne neenakosti v družbi. A kot feministka, za katero se ima, se je ministrica Kustec v tej vladi podredila ustroju, ki mu poveljuje veliki patriarh Janez Janša, brez ugovora, s sklonjeno glavo, molče. Ministrica zavrača naše očitke, rekoč, da naše kritike slonijo na mehanizmih, kako žensko utišati. Jaz pa sprašujem, kako za vraga utišaš nekoga, ki je že itak ves čas tiho. Pojavi se zgolj na interpelacijah, pa še tam ne odgovori skorajda nič. Brez navedbe virov ali analiz trdi, da je bilo epidemično šolsko leto uspešno izpeljano, in prireja podatke ne glede na empirično preverljivo dejstvo, da so bile šole v Sloveniji zaprte rekordno dolgo tako v evropskem kot v svetovnem merilu – 47 tednov, kot to dokazuje preglednica Unesco. Kdo torej laže, Unesco ali ministrica? In nič se ji tudi ne zdi narobe, da je v času epidemije z ukrepi v šolskem prostoru slepo sledila vladnim ukrepom, ki so bili iz zdravstvenega vidika vprašljivo premišljeni, niti to, da so pri odločanju o ukrepih in načinih izvajanja pouka in spremljajočih ukrepih popolnoma izostali kakršnikoli pedagoški premisleki, niti to, da dopušča korupcijo in o kateri ni danes rekla nič. Edino častno bi bilo, da poda odstopno izjavo – zaradi sebe. Spremenilo se itak ne bo nič. Minister bo do konca te vlade tako in tako, za šolstvo seveda, Janez Janša. Glasovala bom za interpelacijo.

Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Glede na izid glasovanja ugotavljam, da ministrici za izobraževanje, znanost in šport nezaupnica ni bila izglasovana. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam 27. sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali v ponedeljek, 22. 11. 2021, Hvala